Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Alustame 6. aprilli infotundi. Tänases infotunnis osalevad järgmised ministrid: riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes, kaitseminister Kalle Laanet ja siseminister Kristian Jaani. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

registreerus 24 Riigikogu liiget ja puudub 77. Täna on infotunni jaoks esitatud kümme teemat. Mul on teile palve koostööks või ettepanek, et me võiks esitada iga küsimuse juures ühe täpsustava küsimuse ja ühe lisaküsimuse. Kui see sobib, siis me võiks pihta hakata. palun! Esimese küsimuse küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets, sellele vastab valitsuse liige kaitseminister Kalle Laanet ja teema on riigikaitsjate töötasud. Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Mind huvitavad tegevteenistujate nii‑öelda sotsiaalsed selles mõttes sotsiaalsed, et [garantiid] palkade näol, ja tulevik, mis meie riigikaitses terendab. Nimelt, kaks aastat meil eripensionide süsteem

ja ainukene, mis neid riigikaitsetööl hoiab, on kõrge motivatsioon ja seesama töötasu, mis on 1,3 Eesti keskmist. Aga esiteks meenutagem, et 30% Eesti keskmisest rohkem on

et neil, kes planeerivad lahinguid ja riigikaitset, oleks missioonikogemus, lahingukogemus ja kõik muud kogemused ning nad oleksid sellel [tööl] 20–30 aastat. Mul on küsimus, kas valitsusel on mingisugune plaan seda eripensionisüsteemi kompenseerida, midagi selle asemele tuua. Mis see plaan oleks? Kalle Laanet, palun!

kuhu nad peaksid liikuma ja kuidas nad on motiveeritud. Selles mõttes küsija hästi selgelt iseloomustas tänast olukorda, kus tõesti

Kaitseväge või Kaitseliitu, vaid me peame vaatama riiki tervikuna, neid, kes sarnaseid töid teevad ja kaitsevad riiki kas sisejulgeoleku või välisjulgeoleku poole peal. Loomulikult on Kaitseväes ja Kaitseliidus tegevväelastel võimalused käia lähetustes, missioonidel, nii et sissetulek on kindlasti suurem, kui on palk.

moodustavad Kaitseliidu eelarvest kaks kolmandikku, siis see tuleb väga palju ka personali arvel. Minu küsimus on see: kas see Kaitseliidu eelarve kärpimine nüüd lõpeb? Aitäh! Tänan

et juhul, kui prioriteedid muutuvad selle aasta jooksul, mis on siis teie ettepanekud, kuidas on võimalik neid prioriteete ümber tõsta. Seetõttu, et katta aasta jooksul tekkinud mureküsimusi, kas või sedasama energiakandjate tõttu tekkinud hindade kallinemist, kas või sedasama, et me oleme käinud abiks Poolas Poolas ja Leedus aasta jooksul, Ukrainast rääkimata, need suunad aeg-ajalt muutuvad. Praegu ei ole tehtud ühtegi otsust Kaitseministeeriumis ega kaitseministri poolt, et 2% midagi kärbitakse. See ei ole õige. Ma tahaksin öelda palkade kohta niipalju, et Kaitsevägi ja Kaitseliit said 2022. aasta palgafondi 11,3% kasvu.

Teatavasti on iga riigi lipp selle riigi ja tema võimu sümbol. Lipu eest on ajaloos mindud surma ja lippu on kaitstud viimse meheni. Kahjuks oli

Selle sündmuse paljastas üks missioonil viibiv Läti naissõdur ja informeeris sellest.

Ma väga tänan selle informatsiooni eest, mina kuulen seda esimest korda. Kui see vastab tõele, siis see on ääretult kahetsusväärne. Ma kontrollin seda, me võtame vastu otsuse ja ma informeerin teid sellest.

Aitäh! Austatud minister peaministri ülesannetes! Minu küsimus puudutab Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja Eesti tegevust.

järel on ilmnenud, et sõjakuritegusid on tõenäoliselt seal ikkagi päris ohtrasti toime pandud. See pilt, mis selgub,

Aga ka diplomaatia on relv, mida me peame maksimaalselt ära kasutama. Diplomaatia on ka märkide ja sümbolite keel. Leedu on otsustanud Vene suursaadiku välja saata. Mitmed meie Euroopa Parlamendi saadikud on avaldanud arvamust, et Eesti peaks samamoodi käituma. Isamaa on teinud ettepaneku, et vähim, mida me teha saame, on kutsuda Eesti suursaadik Moskvast tagasi ja saata Vene suursaadik välja. Kahjuks ei ole valitsus sellele reageerinud, kuigi jõuliselt on tegeldud teisejärguliste tavadiplomaatidega, et neid välja saata. Aga nii nagu ma ütlesin, diplomaatia puhul on tegemist ka sümbolite keelega. Väga oluline on just nimelt suursaadiku positsioon, ta esindab riiki. Meil ei ole praegu normaalseid suhteid Venemaaga võimalik hoida. Öelge palun, kustmaalt läheb valitsusel punane joon, kui palju peab olema Ukrainas tapetud [inimesi] ja purukspommitatud linnu, et Eesti riik astuks selle diplomaatilise sammu ja saadaks Vene suursaadiku Eestist välja.

Tõesti, oma partnerite seas, kuidas öelda, nii Euroopa Liidu idatiival kui ka NATO idatiival oleme meie olnud vedurid, mis puudutab sanktsioone, Ukraina abistamist relvadega, humanitaarabi, ka sõjapõgenike vastuvõtmist. Me ei saa kuidagi öelda, nagu Eesti oleks teinud vähe. Mis puudutab neid diplomaatilisi suhteid ja erinevaid käike, siis eks me oleme üritanud neid käike koordineerida. Kui siin oli [jutuks] diplomaatide väljasaatmine, siis tegelikult päris mitu Euroopa Liidu riiki

Teatud kaalutlused on: kui suursaadik on siin, siis ega diplomaatilist suhtlust suurt ei ole, aga suursaadikule saab esitada pretensioone. Seda me oleme ka teinud ja tõenäoliselt teeme edasi. Kas järgmine käik on suursaadiku väljasaatmine? See võib kindlasti olla kaalumisel. Ma ei välista seda.

Ma julgustan ja ikkagi annan edasi ka noodi vormis selle sõnumi, et minu arvates on küll väga selge see, et aeg on küps selliseks diplomaatiliseks sammuks, et Vene suursaadik Eestist välja saata ja Eesti suursaadik Moskvast tagasi kutsuda. Me ei saa praegu Vene riigiga kui

Nii et minu ettepanek on küll mitte jälle siin hiljaks jääda. Riigid on juba alustanud taoliste sammudega. Eesti kui Vene piiririik, tunnetades seda ohtu väga eluliselt ja tõsiselt, peaks ka siin olema üks esimestest, mitte tagasörkijatest. Aga mu teine küsimus on see. Sisejulgeolek on praegu ka väga oluline, 9. mai on tulemas. Selles kontekstis on räägitud Ukraina sõda õhutavate ja toetavate sümbolite ja märkide keelustamisest. Isamaa esitas selle kohta juba mitu nädalat tagasi eelnõu. Valitsus on nüüd esitamas oma eelnõu nii-öelda Brežnevi pakikesena, kuhu on juurde põimitud ka vihakõne keelustamine, mida enamik parlamendierakondasid ei toeta. Kas see on tehtud teadlikult, et siis ei pea ka seda sümboleid keelustavat seadust vastu võtma? Miks sellist mängu mängitakse? Ja üldse, miks te nende Brežnevi pakikestega parlamenti tulete? Sama on välismaalaste seaduse menetlemisega praegu, kus põgeniketeemale on kogu immigratsioonipoliitika muutmine juurde pandud, mis puudutab ainult kolmandate riikide isikuid, mitte ei ole seotud põgenikega. Nii on ka

See konsulaatide otsus tuli ju suhteliselt kiiresti. See ongi reaktsioon nendele piltidele, mida me Ukrainas näeme. Lätiga me selle ka kooskõlastasime. See oli ikka konkreetsete diplomaatide väljasaatmine, neid oli rohkem kui üks suursaadik. Ma saan aru, et suursaadiku [väljasaatmine] on väga sümboolne käik.

toetuse ühele või teisele lahendusele ka nende teemade puhul ja saate need asjad lahendatud. Nii et siin valitsus soovib jõudu ja palub teie abi. Nüüd

üles kehtestama Venemaa vastu senisest palju laiaulatuslikumaid sanktsioone, mis puudutaksid kõiki majandusharusid, suurendama tunduvalt relvaabi Ukrainale ja kõige olulisemana kehtestama lennukeeluala Ukrainas. See avaldus võeti vastu enne seda, kui tuli avalikuks veresaun Butšas, enne seda, kui toimusid jõhkrad raketirünnakud Mariupolis tsiviilelanike varjupaikade pihta.

panustada me otsustasime juba enne seda, kui see agressioon ja sõda Venemaa poolt algatati. Me oleme jälginud olukorda, me oleme teinud rahvusvahelisel tasandil päris kõvasti tööd. Ma arvan, et enamus sellest tegevusest ühtib nende põhimõtetega, mis on [kirjas] Riigikogu avalduses, mis siin vastu võeti.

Oleme küll kogu aeg öelnud, et üritame teha ühistööd. Tihtipeale on sanktsioonid mõjuvamad siis, kui neid tehakse koostöös Euroopa Liidus ning kooskõlastades NATO-partnerite ja kogu maailma üldsusega. See on olnud tulemuslik, tõesti.Mis puudutab lennukeelutsooni, siis mina ei ole võib-olla kõige parem vastaja. Te olete kuulnud ka neid põhjendusi, miks seda ei ole siiamaani tehtud. Ma arvan, et Eesti on küll tõstatanud neid teemasid – seda võib-olla oskab kaitseminister tõesti paremini kommenteerida –, aga me saame pragmaatiliselt aru, et seni, kuni NATO liikmete enamus või ka juhtivad riigid, kellel on seal kõige suurem mõju, ei ole valmis seda otsust tegema ehk praktiliselt konstateerima, et NATO on nüüd sõjategevuses Venemaaga,

lühikese aja jooksul meil laual ja otsustamisel ning neid otsuseid tuleb veel. Kindlasti ka see ettepanek, mida nii Euroopa Liit kui ka teised, ka NATO liikmed, kaaluvad, et kui me oleme

Tänan, väga lugupeetud juhataja, selle sissejuhatuse eest! Lugupeetud siseminister! Tulenevalt sõjast, mida Vene Föderatsioon on alustanud Ukraina riigi ja rahva vastu, on Eestis jälle väga teravalt päevakorrale tulnud tsiviilkaitse ja meie võimekus pakkuda kaitset

Vaatasin selle saate ise üle. Pehmelt öeldes olid need vastused ikkagi väga nigelad. Sellest tulenevalt on päris hulk inimesi minu poole pöördunud, et [küsida], mis meil siin toimub. Kui Päästeameti peadirektor ei oska vastata elementaarsetele küsimustele, siis võikski öelda, et meil ongi asi kehvasti, aga mitte sihukest

Aitäh, hea juhataja! Hea küsija, tänan ette! Väga õige teemapüstitus, väga hea küsimus ja on väga hea, et igapäevaselt on elanikkonnakaitse teemad laiemalt

Eesti piirkonda. Selle põhjal on tõepoolest tegevusi läbi viidud ja plaane tehtud. Täna on selge pilt, et ohustsenaariume me peame muutma, me olemegi juba muutmas. Selle põhjuseks on puhtalt see, mida me täna näeme: Venemaa

selles vaates, mis on minul tehtud ja mis on selles valitsuses olnud, siis ma kõigepealt rõhutan seda, et me oleme laiapindse riigikaitse vaates teinud põhimõttelisi otsuseid 140 miljoni ulatuses. Sealhulgas on meie välispiiri

kindlasti kiiremas korras tegema, on elanikkonna ulatuslik evakuatsioon just riigikaitselise ohustsenaariumi puhul, varjumise võimekus ja päästeteenuse tagamine relvastatud konflikti piirkonnas.

olemasoleva riikliku evakuatsiooniplaani ülevaatamist ja uuendamist lähtuvalt uutest ohustsenaariumidest. Kohe-kohe on valmimas ka Päästeameti enda sisemine koolituskava, kuidas omaenda spetsialistid veelgi paremini välja koolitada.

osa on konkretiseerumas lisaeelarves, aga ka järgmise aasta riigieelarves. On olemas varjumise ekspertrühm, kes on väga hea töö juba ära teinud, sellega tuleb nüüd edasi minna. Eesmärk on selle poolaasta

valdkondi on vaja tugevdada ja milliseid rahalisi vahendeid on küsitud, milliseid ettepanekuid on tehtud, selleks et seda parandada? Kuna ma peaministrilt ei ole veel saanud vastust selle kohta, kui suur osa lisaeelarvest, sellest 80+ miljonist, mis tuleb, läheb konkreetselt elanikkonnakaitsele ja nendele valdkondadele, siis äkki te ütlete ka seda, kui palju sealt läheb otseste tegevuste jaoks, et neid puudujääke korvata? Suur tänu!

sisserändest tingitud hädaolukorras, aga seal on ka veel konkreetsemalt julgeolekupaketi eelarvelised vahendid näiteks Kaitsepolitseiametile. Ülejäänu, laias laastus

võimekuse kasvatamiseks, näiteks toon siin demineerimisvõimekuse. Ukraina kogemus näitab, et demineerimine on valdkond, mida on vaja edasi arendada, meil on demineerimise reservi vaja, meil on vaja demineerijaid paremini kaitsta, kui me vaatame neid ohustsenaariume, mis on tõeks saanud Ukrainas. See on üks päris suur osa seal. Näiteks demineerimise jaoks soomuskaitsega sõidukid. Kui Kui me räägime pääste poole pealt, päästekomandodest näiteks, siis seal on sees suur arendusvajadus ja on ka eelarve, mis on seotud varingupäästega. Jällegi, me näeme Ukrainas, kui palju päästjad seal peavad päästetegevusi läbi viima sellistes olukordades, kus põhimõtteliselt kokkuvarisenud majadest on vaja inimesi päästa. Seda võimekust on vaja arendada edasi, Eestis seda võimekust suuremaks. Kui me räägime sellest, et varingupäästet on vaja teha paremaks, ja lähtume jällegi Ukraina ohustsenaariumidest, siis on vaja kaitsta ka neidsamu päästeametnikke, kes sisuliselt kuulirahe ja pommirahe all peavad selliseid päästetegevusi läbi viima. Ehk me räägime konkreetselt päästjate enda isikukaitsevarustusest, olgu selleks kaitsekiivrid, kui peab sellises olukorras päästetegevusega tegelema, olgu selleks

Tõesti, ehitusseadustikus me peaksime põhimõtteliselt ümber hindama selle poole, et iga hoone

paar aastat koos käinud, on suuna võtnud eelkõige varjumiskohtade vaates: mitte varjendite ehitamine, vaid just nimelt varjumiskohtade olemasolu, et oleksid olemas sellised kohad, kus inimesed saavad varjuda. Need on olemuslikult pisut erinevad asjad, kui me räägime varjendist või varjumiskohast, kuigi

või ehitusseadustiku alusel oleks võimalik ka seda temaatikat adresseerida. Ma arvan, et need arutelud on teretulnud. Samas, kui korraks kohalikest omavalitsustest rääkida – olen ka ise viimasel ajal päris palju neid külastanud –, siis

hooned, kus on võimalik elanikkonda kaitsta. Aga veel kord, jah, kuidas tulevikus sellega edasi minna, eks siin peab mõtlema. Kui me kirjutame selle sisse, siis see on kindlasti ka rahaline

ja selle teema on Eesti riigi kaitse. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! See, mis oli eeskujulik ja väga hea eile, on tänastes julgeolekutingimustes muutunud juba kasinaks ja kohati ka mitterahuldavaks. Me oleme kuulnud valitsuse plaanidest suurendada meie Kaitseväel vajamineva

Keskmaa õhutõrje puhul on mõningat ebaselgust, kas seda ikkagi kavatsetakse soetada või jäädakse lootma partnerite peale. Ma loodan, et ka siin saab ikkagi väga kiiresti selgus majja,

Oskar Lutsu "Kevades" ütles õpetaja Laur Tootsile, et kui kahte rehkendust ei jõua teha, siis tee üks, oled tubli, kui teed ühe. Minu meelest me täna nii läheneda ei saa. Siit minu küsimus: miks valitsus on valinud sellise poole rehkenduse tee? Kas tõesti me loodame

Jah, eks me saame aru, et selles julgeolekuolukorras on riigikaitse ja riigikaitse arenduse teema igapäevaselt laual. Me kasutame neid ressursse, mis meie riigil on olemas. Ma pean silmas eelkõige inimressurssi, selleks et saaks kõige paremal moel planeerida riigikaitsetegevusi,

püüame liikuda poliitilisel tasandil oma ettepanekutega tunduvalt kiiremini, kui [soovitavad] spetsialistid, kes selles valdkonnas on. Me peaksime mõlemaid pooli kuulama tegema sellest tulenevalt parimad otsused. Jah, ma kujutan ette, et kaks kuud tagasi ei oleks keegi uskunud ka siin saalis, et sisuliselt poole aastaga tehakse riigikaitse valdkonnas miljardi euro eest otsuseid. Üks pool on rahalise otsuse tegemine, teine pool on see, et see otsus realiseeritakse. Me teame ju, et kõik hankeprotsessid võtavad aega. Tegevväelaste koolitamine võtab aega, ka nende väljaselekteerimine. See kõik on pika vinnaga asi. Sellest tulenevalt, meil on olemas ju ka liitlased, kes peaksid neid võimeauke teatud ajaperioodil katma. See tähendab, et senikaua, kuni neid võimeauke katavad meie liitlased, saame meie tegelda nende protsessidega, et me oma valmisolekut tõstame. Kas meie mõistlikuks valmisolekuks seista silmitsi võimaliku ründajaga on vajaka miljard, kaks või kolm? Seda mina ei oska öelda, seda peavad ütlema meile sõjandusspetsialistid. Aga me peame tegema kõik selleks, et meie Eesti oleks parimal moel kaitstud. Aitäh!

hoopis harjutusväljakute kohta. Tõepoolest, me teeme väga suure kvalitatiivse hüppe, ka vähemalt nende mahtudega, mida me praegu valitsuse poole pealt teame, see on see 1–1,3 miljardit.

pataljoni tasemel lahinglaskmiste tegemise võimekus. Sisuliselt tähendab see seda, et me soetame relvastust, tõstame selle kvalitatiivselt uuele tasemele, aga me ei saa ikkagi

Aga mis on tegelikult need plaanid? Sest sellest ausalt öeldes väga palju pole kuulda olnud. Ma siiski julgen kinnitada, et ka

meil harjutusväljakukitsikus, see on meil juba täna mingil määral olemas. Sellega, ma julgen öelda, tegeldakse. Tegeldakse selles vaates, et vaadatakse, kus on optimaalne lisaharjutusväljakuid soetada peetakse läbirääkimisi ning sinna on ka teatud rahalised vahendid juba mõeldud. Aga see protsess on täpselt samamoodi nagu võimearendus väga pikaajaline. Sul on vaja läbi rääkida eraomanikega, seal on väga palju eriarvamusi

Tootsile: kui kahte rehkendust ei jõua, tee üks. Sageli räägitakse poole rehkenduse tegemisest, see ei ole matemaatikas võimalik, kahe asemel saab ühe teha. Aga jäi kõlamata

tee ise. Erinevalt Heikist ma arvan, et poliitikute puhul see küll ei kehti. Kui me räägime kaitseinvesteeringutest, siis mul on väga hea meel, et minister Laanet ei tee neid otsuseid ise, vaid kasutab Kaitseväe tehtud plaane, ikkagi ekspertteadmist ja spetsialistide soovitusi. Ma väga loodan, et see nii jääbki, et me ei hakka tegema poliitilisi otsuseid selle kohta, kui jäme toru või milline tõrjesüsteem või kaitsevahend soetada. Need peavad olema spetsialistide otsused.Samas on terve rida asju, mis nõuavad avalikku debatti ja poliitiliste otsuste tegemist. Seoses sõjaga on väga palju mõtteid ju välja käidud: see, mis puudutab laiapindse riigikaitse arendamist, on see siis Kaitseliidule lisaraha andmine ja aktiivselt uute liikmete vastuvõtmine, väljaõppe korraldamine, kaitseväekohustuse laiendamine naistele, varjendite loomine või elanikkonnakaitsega aktiivselt tegelemine. Kui jätta kaitseinvesteeringud ja see, mis lisaeelarvega tuleb, kõrvale,

Ma olen ka seda meelt, et kirjandus on kindlasti üks julgeoleku osa. Ütleme niimoodi, ma ei saa võrrelda, mis on lihtsam ja mis on keerulisem. Aga tõesti, kui meil on olemas rahalised vahendid, soetada relvastust või relvasüsteeme, siis relvasüsteemi osa on ka inimesed, taristu, väljaõpe, koostoime teistega,

Aga kui olukord stabiliseerub, kui me ei suuda neid inimesi motiveerida, kes on täna valmis panustama, ja kui me ei suuda motiveerida neid inimesi, kes peavad vabatahtlikke eest vedama, siis me oleme läbi kukkunud. See on tegelik väljakutse. See ei ole mitte lihtne väljakutse ja see ei ole ühe kuu või ühe kvartali või ühe aasta väljakutse, see on pidev väljakutse. Aitäh!

Venemaa-vastaste sanktsioonide rakendamisel ilmselt lõpevad idast tulevad gaasi‑ ja naftasaaduste tarned Eestisse täielikult. See on selles mõttes ka õige, et agressorile tulebki koht kätte näidata. Meil on aga teatavasti üle Eesti kaugkütte gaasikatlamajad, mis sõltuvad siiani sada protsenti Venemaalt tarnitud maagaasist. Selle hind on juba praeguseks tõusnud inimeste taluvuse piirini. Kui nüüd aga võib juhtuda, et gaasi üldse ei tule, siis mis lahendused teil selles olukorras pakkuda on? Kust hakkab tulema gaas, kui palju see maksma hakkab ja kui see saab olema kallis, veel kallim, kui see on praegu, siis kuidas ja keda toetatakse? Aitäh, hea eesistuja!

aga kindlasti tuleb sügiseks teha põhimõttelisi otsuseid. Me oleme just praegu neid otsuseid langetamas. Eri variandid on homme jälle uuesti laual. Me oleme küll teinud ühe põhimõttelise otsuse, et Paldiski sadama taristu

Aga kindlasti me üritame teha nii, et see nõupidamine ei lõpeks jälle tühjade kätega. Me oleme ühe korra seda nõu pidanud, aga lõpuks Eestisse LNG‑võimekust ei tulnud. Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium on välja pakkunud, et see võiks LNG

ja alates 1. maist on Konkurentsiamet kehtestanud uued, veelgi kõrgemad piirhinnad. Kui algab uus kütteperiood, siis allapoole praeguseks kehtestatud ja kõrgustesse tõusnud piirhinnad ei lange ju nagunii. Näiteks soojatootjal Adven, kellel on kaugkütte katlamajad, mis varustavad suurt osa Tallinnast, aga neil on katlamaju ka mujal Eestis ja need töötavad sada protsenti maagaasil,

nii kohaliku omavalitsusega kui ka soojatootjatega võimaliku lahenduse leida. Seal on nii palju detaile. Rohkem olen kursis Põhja-Pärnumaaga. Tuli ka välja, et kuskil Tartu

Kõige loomulikum on, et selle teeb see kaugküttetootja ise ära, nii see on üle Eesti olnud, aga selleks on võimalik kasutada KIK‑i vahendeid. Kui on vaja erakorraliselt leida mingi lahendus, siis ma arvan, et ka selleks peaks valitsus valmis olema, aga ma jään selle lahenduse võlgu. See tuleks lahendada järgmiseks kütteperioodiks. Nii ütlen küll.

peaminister Taavi Rõivas loobus ilma igasuguste põhjendusteta gaasiterminali ehitamisest, milleks valmisolek oli olemas ja milleks oli ka Euroopa Liidu raha olemas. loobus Soome kasuks. Vene susserduste tõttu seda üleüldse lõpuks ei tulnudki. Nüüd oleme olukorras, kus meil on jälle vaja gaasiterminali. Ma tahaksin küsida nende põhjenduste kohta, miks me nii suurelt selle ette võtame seda ehitame, et kilomeetrine kai ja 300 meetrit veel mingi lainemurdja sinna ette maakividest, mis pärast ära lammutatakse. Kavandite järgi peaks see juba novembris valmima. Me räägime, et varustame ka Lätit ja Soomet. Läti räägib, et nad ehitavad ise endale terminali, ja Soomes saab kohe-kohe valmis kolmas LNG-terminal, nii et tegelikult seal meie gaasi vaja ei ole. Miks me nii suure terminali teeme, kui me saaksime ka poole väiksemaga hakkama, mis maksaks kordades vähem? Kui me nii grandioosselt selle asja ette võtame, siis tõenäoliselt, kui ainult me ise jääme tarbijateks, gaasi hind meie inimestele ei tule teps mitte soodsam. Palun avage natuke seda teemat. Jaak Aab, palun! Tänan küsimuse eest! Olen ka ise selle küsimusega tegelenud, nii nagu ühe erakonna delegatsiooni juht peabki. See ongi väga oluline küsimus praegu. Eks jäme ots ole muidugi majandus‑ ja taristuministri käes, kes neid variante kaalub

Ma olen täiesti veendunud – see on minu isiklik arvamus –, et meil see terminal peaks olema. Kui suur ja millise võimekusega, see ongi otsustamise küsimus. See võimekus tuleb välja arendada igal juhul. Millises ulatuses, seda peavadki [ütlema] needsamad spetsialistid, kes praegu seda kaaluvad, erinevad organisatsioonid, ka Elering, kes opereerib Balticconnectorit ehk ühendust Soomega. Soome operaatoriga, Soome riigiga räägitakse läbi. Kindlasti, ma usun, on homseks see pilt veidi selgem. See ongi nii kiiresti muutunud pilt, mis puudutab ka Vene gaasi, sest me tahame tõesti nüüd lõpuks selle välja lülitada. See on meie soov. Siin tuleb lahendused leida. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume kuuenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Andres Metsoja, sellele vastab kaitseminister Kalle Laanet ja teema on laiapindne riigikaitse. Andres Metsoja, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud ministrid! Austatud kaitseminister! Riigikogu rõdul istuvad Paikuse Kooli noored, kes on potentsiaalsed Eesti riigi arendajad ja kaitsjad tulevikus. Kahtlemata, riigi kaitsmine saab alguse koolist, mõttelaadist, perest, aga kindlasti ka Kaitseliidust. Oma küsimusega laiapindse riigikaitse kontekstis ma tahaksingi kogu selle Venemaa agressioonisõja,

aga teine pool puudutab väga selgelt väljaõpet ja instruktoreid. Minu meelest kõige halvem, mis saab juhtuda, on see, et kõigil nendel isikutel, kes on liitunud, on kõrged ootused,

Ma olen teiega absoluutselt päri selles, et see eesmärk – me tahaksime, et Kaitseliidus oleks lähema kahe aasta jooksul suurusjärgus 20 000 kaitseliitlast – on väljakutse kõigile:

ei jääks nii-öelda tühja seisma, nagu te ütlesite. Nad peavad saama kohe selle, mille ootuses nad tegelikult selle organisatsiooniga soovivad liituda või liitusid: varustus, väljaõpe ja valmisolek Eesti riiki kaitsta.

Esiteks, ärge kasutage sõna "kärbe", sest seda kärbet ei ole, vaid organisatsioonidele, Kaitseministeeriumi allasutustele on antud palve vaadata üle oma prioriteedid, kuidas muutunud olukorras oleks vaja oma eelarve sees asju ringi tõsta. Keegi ei ole isegi soovinud midagi kuskilt kärpida ega ära võtta, vaid neilt küsiti arvamust. See näitab veel kord, kui oluline on kommunikatsioon. Vale sõna võib niimoodi lendu minna, et isegi Riigikogu saalis me peame seda arutama ja selgitama.

Kaitseliidu ülema Riho Ühtegiga ja küsisin, mis see seis siis on, sest meile käidi ka fraktsioonis rääkimas ja seal osundati ikkagi sellele kärpele väga selgelt. Meil ei ole võimalik sellest mitte rääkida, kui organisatsioon seda probleemina välja toob.

Just nimelt, meil ilmselt oleks ikkagi väga reaalne reageerida ja anda mingisugune sõnum parlamendi poolt, kui me tahame, et laiapindne riigikaitse areneb. Kusjuures sellel on ka väga oluline roll just nimelt selles kontekstis, et kui ühel hetkel mehed peavad minema võitlusesse, siis mis saab nende peredest, kuidas neid koheldakse ja nii edasi ja nii edasi. See on üks tervikkäsitlus selle sõjalise agressiooni või situatsiooni puhul, mis võib tekkida ja milleks me peame valmis olema. Aga saab ikkagi koolitada, välja õpetada. Seda ei tee varustus, vaid seda teevad kindlasti kaitseliitlased ise,

joonistada plaan, teekaart, kuidas see kõik peaks välja nägema. Jah, tänastes sõjatingimustes on kõik protsessid toimunud ülimalt kiirelt. 24. veebruarist ei ole kellelgi olnud ööl ja päeval vahet.

ja 2024. aastaks sisuliselt arvu kahekordistada, siis me ei saa selle ressursiga seda teha. Ma saan sellest väga hästi aru ja me iga päev mõtleme selle peale, arutades, kuidas oleks kõige parem seda lahendada. Me ei saa arvata, et me saame olemasoleva ressursiga võimekust poole võrra kasvatada. Isegi kõiki efektiivsusmeetmeid kasutusele võttes ei ole see võimalik. Selles mõttes

Lisaküsimus, Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud kaitseminister! Esmaspäeval oli meil siin peaminister vastamas arupärimisele

ehk 40 miljonit kulutab Siseministeerium sõjapõgenikega tegelemiseks ja sellega seonduvate kulude katmiseks. Kas on õige, et sõjapõgenikega seotud kulude katteks kasutatakse ämma kapina seda raha, mis peaks iga viimase kui sendini

kas teie arvates on õige võtta spetsiaalselt kaitsekulutuste tõstmiseks eraldatud vahenditest juba praegu välja 40 miljonit, katmaks põgenikega seonduvaid kulusid kulusid ajal, kui, ma kordan üle, iga sent peaks minema meie inimeste ja meie riigi kaitsmiseks konkreetse sõjalise ohu eest? Aitäh, Lühike vastus on see, mida siseminister mulle sosistas, et see läheb sisejulgeoleku parandamiseks, mitte sõjapõgenike jaoks. Ma räägin edasi. Jah. Kui me vaatame sõjapõgenikke,

Me peame tegema kõik selleks, et see sõda võimalikult kiiresti lõppeks Ukraina võiduga, et Putin oleks see, kes on kaotaja, et tal ei tekiks kunagi mõtet visata pilku meie suunas.

elab ja eksisteerib teistest sõltumata. Ei ole nii. Nii et kõik, mis me teeme täna siin Eestis, ka julgeoleku kontekstis, peab mõjutama protsesse Euroopas laiemalt ja tervikuna, ja vastupidi. vastab riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes ja teema on Ukraina sõda, põgenikud, KOV. Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, hea juhataja! Austatud minister peaministri ülesannetes! Kõigepealt ma tahan rõhutada, et see küsimus on seotud piiride ja suutlikkusega. Mitte keegi ei kahtle selles ja ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on täiesti veendunud selles, nagu ka Laanet praegu ütles, minister Laanet, et me asume eesliinil ja me peame Ukrainat igal moel toetama. See tähendab seda, et eesliinil asudes me võtame sealt vastu inimesi, me võtame nad varjule, me oleme täiesti veendunud, et teist võimalust ja varianti meil ei ole. Me oleme ka selles täiesti veendunud, et kui see raske aeg mööda saab, me peame tegema kõik selleks, et nad võimalikult kiiresti tagasi läheks. Vastasel juhul me laseme Ukraina riigi põhja. Nad peavad tagasi minema ja riigi üles ehitama. Siingi me peame aitama.Alles mõni nädal tagasi me saime teada valitsuse käest, et

Mõned päevad tagasi saime teada, et me peame seda võimekust suurendama, sest rahvast tuleb rohkem. Täna me teame, et siia on tulnud 28 000 põgenikku, lisaks 35 000 kodanikku

Millega ja kuidas garanteerib riik, et need inimesed, kes kohalikesse omavalitsustesse laiali jaotatakse, saavad rahastuse? Millega riik garanteerib kohalikule omavalitsusele rahalised fondid, millise aja jooksul, kui suures ulatuses ja millistes piirides, millele võib kohalik omavalitsus kindel olla? Jaak Aab, palun! Tänan küsimuse eest! Sissejuhatuseks, ma arvan, nagu kaitseminister ütles ja millest me kõik peame aru saama, et see, mis toimub Ukrainas, see sõda mõjutabki kõiki siin piirkonnas ja kaugemal, kogu Euroopas, kogu maailmas. Eesti

Praegune prognoos, millest ministeeriumid lähtuvad, on tehtud lisaeelarve koostamisel. Kas see realiseerub või mitte, ma ei oska öelda, aga see on kuni 50 000 sõjapõgenikku, me arvestame vähemalt kulusid

Nii et siia pole nendest jäänud küll suurt mitte kedagi, täpseid üksiknumbreid ma ei oska öelda. Me oleme jälginud piiril liikumist, kui palju on tulnud sisse, kui palju on läinud välja, need numbrid on meil olnud ka valitsuses ees. Nii et kindlasti ei ole tuhandeid inimesi siia Venemaalt tulnud,

osutab. See on kohaliku omavalitsuse kohustus, aga see on riiklik ülesanne, ehk need kulud katab riik. See põhimõtteline otsus on tehtud, isegi laed laed ja piirid selle teenuse jaoks on määratud. Seda raha oli esialgu 3,3 miljonit reservist ja kindlasti tuleb seda lisaeelarvest ka. Nii et mina julgen öelda, et sellega tegeleb riigihalduse minister, võtame kulud kokku, maksame kinni.

anda. Mis puudutab seda, kui sõjapõgenik on saanud ajutise kaitse [saaja] staatuse, siis me teame, et seaduse järgi on tal õigus saada kõiki teenuseid: tervishoiuteenuseid, sotsiaalteenuseid ja ‑abi, toimetulekutoetust, kooliharidust ja nii edasi. Need numbrid on ministeeriumidel välja arvutatud. See on küll palju suurem summa, aga kohalikule omavalitsusele hariduse andmiseks ja toimetulekutoetuse maksmiseks riik selle raha garanteerib. See on raudne ja seaduses ettenähtud kohustus.

sõjapõgenike meditsiiniliseks teenindamiseks? Me teame, et Confidos maksab ka kõige lihtsam vereproovide komplekt koos arsti vastuvõtuga mitusada eurot.

100 000 inimese ringis inimesi, kellel puudub haigekassakaart, haigekassakindlustus. Nad ei saa peale erakorralise abi mingit meditsiinilist teenust. Kus on siin siis võrdne kohtlemine? Kas need Eesti inimesed võivad nüüd samuti pöörduda Confidosse meditsiinilise abi saamiseks? Kui palju siis

mitte 100 000. Aga see on probleem. Neile on kindlustatud erakorraline meditsiiniabi. Mõned perearstid ja kohalikud omavalitsused on tublimad, nad on kindlustanud esmatasandi abi. Aga see on probleem, ma ei väida üldse, et seda ei ole, ja see on olnud aastaid probleem.

esmast vältimatut tervisekontrolliabi osutada, võib-olla neid lepinguid tehti. Konkreetse lepingu kohta, ma seda, mis ta maksab, küll ei oska öelda, aga ma võin teile kirjalikult vastata.

Aga see, et Eesti inimene oleks veel paremini tervishoiuteenustega ja arstiabiga kindlustatud, on meie püha ülesanne olnud aastaid ja aastakümneid. Ma loodan, et me liigume edasi, kuigi me isegi koroonakriisi

sellele vastab siseminister Kristian Jaani ja teema on piirivalvurite tegevus ja alluvussuhe sõjalise kriisi korral. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea minister! Antud probleemiga, mis puudutab meie riigi kaitset läbi piirivalvurite, olen ma tegelenud juba üle kümne aasta. Olen teid kiusanud ja olen kaitseministrit kiusanud ja jäängi kiusama, sest Kartaago tuleb ära võtta.

kaitsejõudude osana ja hoiavad vaenlast tagasi, me ikkagi kavatseme piirivalvega selle küsimuse tulevikus lahendada. See on

väga hea, kui me käsitleme siin ka kõike seda, mis laiapindse riigikaitse juures puudutab konkreetsemalt meie piiri valvamist, sest turvaline riik algab sellest, kui hästi meie piir on valvatud. Nüüd piirivalvuritest. Kõik PPA ametnikud, sealhulgas piirivalvurid, saavad väga hea

piirivalvestruktuurides ka kiirreageerijad, kelle ülesanne ongi pisut teistsugune, neil on pisut teistsugune väljaõpe ja pisut teistsugune relvastus. Kusjuures relvastuse juures juhin tähelepanu, et piirivalve kiirreageerijate nii-öelda tugirelv on seesama, mida kasutavad kaitseväelased, ehk see isiklik tulirelv, mida kaasas kantakse, on täpselt samasugune. See on ka suur asi, et kasutame ühesugust oleme riigikaitse arengukava raames ka laiemalt relvastust parandanud ja soetanud jällegi ka kiirreageerijatele paremat tulejõudu. Aga rõhutan, et see on loomulikult eelkõige seotud piiri valvamisega. Kui peaks juhtuma see, mida me keegi ei taha, kui peaks puhkema sõda, siis kõigepealt on meil olemas väga hea eelhoiatus[süsteem], mille eest seisab hea Kaitseministeeriumi valitsemisala. Loomulikult, ohuhinnangu eesmärk ongi selgeks teha, mis olukorras ja mis ajani peab piiri peal olema piirivalvur ja millal sellesama ülesande riigi ja piiri kaitsmise vaates võtab üle juba kaitseväelane. Sellisel kujul on see meil üles ehitatud.

kõigest ma saan aru, aga üks asi, millest ma kogu aeg ja pidevalt räägin, on see, et sõjaaja tingimustes ja ka kriisi süvenedes on olemas meil piirivalvurid, kes on kohal, kohal, neid ei hakata ju piiri pealt ära tooma. Ma ei hakka rääkima taktikast. Aga põhimõte on selles, et piiripunktidevaheline ala, mis on roheline piir, koosneb erinevatest süsteemidest ja need on piirivalvuritega kaetud. Need piirivalvurid jäävad paigale ja

härra Laanetiga asja arutanud, ja Laanet ütleb, et see on Siseministeeriumi otsustada: kui seal öeldakse, et teeme selle ära, siis nemad on valmis seda asja edasi arendama. Minu ettepanek tehke töögrupp ja tehke need asjad selgeks. See ei ole lihtne asi, see on tähtis asi meie riigi turvalisuse hoidmisel.

koostöö Kaitseväe, Kaitseliidu ja piirivalve vahel just nimelt piirialal, piirivööndis. Nii et me oleme nii‑öelda reaalseid samme astunud. Täna me ikkagi räägime sellest, et rahuajal valvab piiri piirivalve ehk Politsei‑ ja Piirivalveamet. Ma arvan, et see on mõistlik. Jällegi ma tulen natukene oma eelmise jutu juurde tagasi. Kui meil on hästi toimiv varajane ohuteavitussüsteem, kui me teame, mis piiri taga on toimumas, kui me teame, millised on võimalikud

või teeb seda sellel hetkel, juhul kui see on selline maa‑ala, kus seda tuleb teha, Kaitsevägi või Kaitseliit? See arutelu on kindlasti mõistlik, see hoiab seda teemat üleval, seda tulebki teha.Me oleme ka omavahel korduvalt kohtunud ja sellel teemal rääkinud. Ma väga tänan teid selle eest, et see on teile südamelähedane teema, ja on mulle ka.

Austatud eesistuja! Lugupeetud siseminister! Meil on Politsei‑ ja Piirivalveamet. Mõni nädal tagasi nägin televisioonist intervjuud piiri valvavate inimestega. Munder oli ilus roheline, kuid kui kaamera allapoole lasti, siis nägin nende rohelise mundri rinnal suurt silti "Politsei". Kas te olete piiri pannud valvama politsei või olete piirivalvemundri lasknud täiesti ära rikkuda? Miks selline tegevus? Meie naabritel Soomes ja Lätis valvavad piiri ikkagi piirivalvurid. Austatud

silt vormi peal. Me oleme kõik politseinikud, täidame erinevaid ülesandeid: on piirivalvamisülesanne, on uurimisülesanne, on noorsoopolitsei. Ei ole ka nendel eraldi silti rinna peal. Nad on kõik politseinikud, täidavad politsei ülesandeid, ülesandeid, mis on erinevates seadustes toodud, ja nad teevad seda kindlasti väga hästi, olenemata sellest, milline on parajasti see silt. Kui me räägime veel kord piirivalvuritest, siis funktsiooni embleem, mis on kindlasti väga oluline, on jätkuvalt varruka peal olemas nii piirivalvuritel kui näiteks ka kiirreageerijatel ja erinevate piirkondade konstaablitel. Aga ma kinnitan teile, et seda tööd tehakse südamega ja hingest. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume üheksanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Alar Laneman, sellele vastab kaitseminister Kalle Laanet ja teema on uute sõjaliste võimete arendamine. Alar Laneman, palun!

Kaitsetööstuse arendamine on Kaitseministeeriumi ülesanne. Aastate jooksul on palju tehtud, on vahendeid eraldatud, on erinevates vormides toetatud kaitsetööstuse arendamist, on koostöö kaitsetööstuse liiduga. Nüüd, kui me vaatame Ukraina sõjas toimuvat, me näeme

kasvamas mehitamata vahendite kasutust õhus. Me näeme, et on muudetud üksuste tegevust ja taktikat. Tõenäoliselt teevad oma järeldused nii ukrainlased kui ka venelased,

sammu pidada ja kuidas tuuakse oma kaitsetööstus tõsise majandus‑ ja teenimisallikana meie majandusruumi?

ettepanek olnud alati see, et kui me räägime näiteks riigikaitse kümneaastasest arengukavast, siis kaitsetööstuse liidu ettevõtted oleksid selles võtmes varasemalt kaasatud, et nad teaksid, mis suunas liigutakse, et juhul, kui neil on soov ja tahe mingis asjas kaasa lüüa, neil oleks see võimalus olemas. Me päris ei saa ju eraettevõtetele panna kohustust toota üht või teist laskemoona või relvaseadet, vaid see peaks ikkagi nende huvi olema. Kui Kaitseministeerium koos Kaitseväega on kuidagimoodi saanud aidata Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtete arenguid, meie kaitsevõime tõstmist, siis meil on küll alati olnud väga avatud hoiak. Aitäh,

et see juhtuks ka siin Eestis, sest meie ettevõtted ju juhivad suuri koostööprojekte ja nii edasi. Miks see on oluline? Nende eesmärkide püstitamine on tegelikult praktiline elu vajadus. On teada, et kui on mingi väga moodne, efektiivne lahendus, vahend või relv, siis tihti tootjariigid nende riikide survel või otsusel ei müü neid,

tahaks loota, et ühel hetkel jõutakse selliste kavade ja sihtideni, nende kirjapanekuni. Ei ole midagi hullu, kui need ei teostu, aga kui eesmärki ei püstita, siis on kindel, et need ei teostu. Kuidagi võiks mõelda läbi selle stimuleerimise protsessi, kas

See suund on olemas ja kindlasti mina toetan kahel käel seda suundumust. Arenguplaanid on täpselt samamoodi tehtud, üsna hiljuti just.

mis puudutab kõigi eelnõude paketti, piirivalve ühendamist kaitseväe ehk mereväega. See on alles teie laual ja te hakkate seda arutama. Kui te olete sellega nõus, siis see peaks realiseeruma 1. jaanuarist 2023. täpsuse huvides. Aga mis puudutab konkreetseid investeeringuid, siis see ei ole arvestatud sellesse niinimetatud kolmandasse paketti, vaid see tuleb eraldi arutelule riigi eelarvestrateegia kontekstis. Aitäh, Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume kümnenda küsimuse juurde. Selle esitab Leo Kunnas, sellele vastab kaitseminister Kalle Laanet ja teema on "Riigikaitse arengukava 2022–2031" täiendamine. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Head ministrid! Hea Kalle! Arengukava 2022–2031 me ju teatavasti kinnitasime alles detsembris. ajal oli käimas nii-öelda teine eskalatsioon Ukraina piiridel, esimene oli juba ära toimunud. Me olime õigustatult kriitilised, kuna see raam oli ikkagi ainult 2%.

380 miljonit, millest 40 miljonit läheb laiapõhjalisele riigikaitsele, teine tugevduspakett märtsis, 562 miljonit, millest 86 miljonit läheb laiapõhjalisele riigikaitsele. See teeb kokku

või tehakse uus erakorraline arengukava, näiteks 2023–2032. Mis on see samm ja mis ajal see tehtaks? Seda oleks nüüd ju mõistlik teha, sest olukord on väga palju muutunud ja otsuseid iseenesest

Kui me tänases vaates näiteks räägime siin protsentidest, mis tegelikult ei ole võib-olla kõige õigem, sest protsent võib alati muutuda, lähtuvalt SKP muutusest,

Lisaküsimus, palun, Riina Sikkut! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Tõesti, seda, et kaitsevaldkonda tuleb lisaraha

Te mu esimesele küsimusele vastates selgitasite, et inimesed ja nende motivatsioon on tõesti kõige olulisemad ja seda on keeruline saavutada. Ma olen sellega täiesti nõus. Aga mis on see, mida täiendava raha eest laiapindses riigikaitses tehakse?

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea küsija! Kuidas ma ütlen? See aasta on tervikuna olnud ääretult turbulentne nii sündmuste poole pealt kui ka tegevuste poole pealt.

me üritame olla avatud kõikide mõtete jaoks ja mõelda, mida me suudame esimeses järjekorras läbi töötada ja mis võtab natukene rohkem aega. Laiapindne riigikaitse on väga ilus mõiste.

kõike üksikult arendama hakata ja pärast kokku siduda – see ei ole ühe kuu töö. See nõuab väga pikki arutelusid ja seal on väga palju nüansse, väga palju detaile. Aga me selles suunas liigume pidevalt. Täpsustav küsimus, Leo Kunnas, palun!

tegevteenistuses olevate kaitseväelaste hulk, kes on Kaitseliidus. Kas teil on midagi juba paigas, kuidas te näete, kui palju siis peaks

Kalle Laanet, palun! Aitäh! Ma olen absoluutselt päri sellega, et nende kolme paketi, selle terviku rakendamiseks ei piisa nendest inimestest, kes meil täna on. saame ju aru, et see on täiesti uute võimete arendamine, uute inimeste väljakoolitamine, vabatahtlike koolitamine, see nõuab ekstra inimesi. Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülem on tegevuste plaani laias laastus koos valmis joonistanud. Aga numbriline pool, kui palju täpselt mingis ajaetapis vaja on, on veel arutelul.

Aitäh, hea juhataja! Ma olen juba kaks küsimust kaitseministrilt küsinud, seekord siis küsin siseminister Kristian Jaanilt.

mis on valitsusest tulnud eelnõus, on selline, mis võimaldaks Eesti politseinikel ilma mureta 9. mail ükskõik millises olukorras tegutseda? Kas te leiate, et kriisi jaoks vajalikud lahendused võiksid olla eraldi eelnõus? Kui nad siduda kokku konfliktsete teemadega, siis on väga keeruline loota, et siin saalis – vaatamata sellele, et mina toetan kogu eelnõus sisalduvat muudatuste paketti – saaks leida toetust, nii et

sümboolika kasutamisest. Jah, ka kehtivas õigusruumis on võimalik sekkuda ennetavalt, reageerida teiste õigusnormide raames, aga ma isiklikult arvan, et on hea,

Detaile ei oska öelda, aga ma usun, et seda ülevaadet on võimalik anda. Meil on ette nähtud praegu ka selle kriisivaru täiendamine, need summad ei ole väga suured.

mis puudutavad teraviljavarusid? Esialgne info on see, et momendil ei ole veel vaja midagi teha, me peaks hakkama saama, ei pea [rakendama] protektsionismi või väljavedu piirama.